Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvaćen je prijedlog predlagatelj da se ovaj zakon zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku, sukladno čl. 204 Poslovnika, hitni postupak to sam rekao već prije objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. S nama je ministar gospodarstva, gospodin Ante Šušnjar. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre sa suradnikom, državnim tajnikom, tražim stanku u ime zastupnika kluba DP-a kako

gdje bi htio naglasiti i istaknuti naravno toliko spominjani ali treba to i ponavljati, povijesni, povijesnu razinu koju smo dosegli kao država s obzirom na kreditni rejting kojeg ostvarujemo iz aspekta stabilnosti, sigurnosti i obavljanja poslovanja u Hrvatskoj što izuzetno ovih dana dobivamo podršku svih značajnijih većih poduzeća u Hrvatskoj jer nije ta titula samo radi titule da se možemo kititi činjenicom da smo u 40-ak zemalja u svijetu koje imaju A kreditni rejting i sa, sa procjenama stabilnih uvjeta za, za perspektivu nego se to izravno reflektira naravno na uvjete zaduženja prije svega banaka koje kreditiraju naša poduzeća, a iz čega naravno iz tih povoljnih, povoljnijih uvjeta kreditiranja stvarate konkurentnost za tržištu kroz dodatna ulaganja, bilo u istraživanje, razvoj, bilo u u nove tehnologije, u poboljšanje proizvodnih procesa i tako dalje ili u konačnici u reklamiranje. Tako da apsolutno pozdravljam i ovaj prijedlog što je danas pred nama. Veseli me vidjeti da će, da ministarstvo promišlja i o onome, ajmo reći nižem segmentu mikro i malih poduzeća i poduzetnika na kojima treba počivati otpornost hrvatskog gospodarstva i drago mi je da trasirate

vrlo iznenađen da ste, da je Domovinski pokret digao stanku, tražio stanku i da se nije osvrnuo da Vlada koju oni podržavaju je danas uhapšen ministar i da umjesto da se na to osvrne, da kaže mi trebamo razmisliti o podršci ovoj Vladi jer se redovito hapse ministri, on je tu pričao o, o …/Upadica Radin: Hvala, ne znam kako definirati ovo što ste rekli sada, shvatio sam što ste rekli ali međutim moram vam dati opomenu jer nema nikakve veze s onim što je rekao gospodin Penava, ali gospodin Penava sada je tražio povredu Poslovnika. Mujkić, gospođa Mujkić izvolite. Hvala vam. Povrijeđen je čl. 238. Kolega Živković vi vrlo često iz vašeg kluba zapravo pokušavate docirati ljudima kada se dignu ovdje o čemu bi trebali pričati, međutim vidim da ste vi ovdje promašili cijelu temu, ovdje se radi o prijedlogu jednog zakona pa ne vidim zbog čega bismo trebali raspravljati o nečemu što apsolutno nema veze s tim. Ja znam da vi želite nametati teme koje su loše i koje su negativne, međutim dajte dozvolite da ako se ipak nešto mijenja u pozitivnom smjeru da se to i kaže.

kolegice Mujkić dakle o čemu ćemo pričati u saboru, mislim da je sloboda svih nas i nije na vama kolega Živkoviću da o tome sudite i procjenjujete. Možete imat stav naravno, reći što vam je važno u tom trenutku, evo novinari su vani pa ćemo i o toj aktualnoj temi. Međutim tema poput nedavnog spašavanja šećerne industrije u Hrvatskoj i 300 kooperanata što je učinio Domovinski pokret sa ministrom Dabrom su za mene puno važnije teme …/Upadica Radin: Hvala./… Hvala, također moram dati opomenu jer je bila, jer je bila replika. Ja se nadam sad da ćemo moći ići dalje normalno. Ministar gospodin Ante Šušnjar uvodit će nas u zakon o kojem smo, koji sam spomenuo malo prije. Izvolite gospodine ministre. Poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici, pred vama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja s konačnim prijedlogom zakona. Ministarstvo gospodarstva kao nositelj izrade prijedloga zakona u kontekstu razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. g. ističe da ove izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja potiču ekološki sigurne i održive projekte, ulaganje u RH, čija realizacija izravno utječe na postizanje jednog ili više sljedećih ciljeva, gospodarskih ciljeva RH. Rast Rast produktivnosti gospodarskih subjekata, doprinos zelenoj digitalnoj tranziciji gospodarstva RH, doprinos održivom i inovativnom gospodarstvu, doprinos ulaganjima visoke tehnologije i industrije 4.0, podizanje tehnološke razine i materijalne opremljenosti gospodarstva, veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika, razvoj inovativnih usluga više i dodane vrijednosti, jačanje međunarodne konkurentnosti internacionalizacije gospodarstva. Preduvjeti izrade prijedloga zakona proizilaze iz obveze usklađivanja zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja s pravnom stečevinom EU i usklađenja sa stvarnom nadležnosti tijela državne uprave u području razvoja i investicija prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave i to prvenstveno sa Općom urednom Komisije EU o skupnom izuzeću, zaključcima Vijeća o napretku skupine za kodeks postupanja pri oporezivanju poslovanja, zaključcima foruma za štetne porezne prakse OECD-a i Zakonom o turizmu. Novine koje se trebaju urediti ovim prijedlogom zakona su sljedeće, povećavanje pragova za prijavu za regionalne potpore sa 100 milijuna eura na 110 milijuna eura i potpore za usavršavanje sa 2 milijuna eura na 3 milijuna eura te povećanje prilagođenog iznosa potpore za projekte ulaganja iznad 50 milijuna eura, snižavanje pragova registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje bespovratne novčane potpore za ostvarivanje novih radnih mjesta i povećanje maksimalnog nominalnog iznosa potpore sa dosadašnjih

Također, sniženje pragova registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja i povećanje maksimalnog nominalnog iznosa potpore sa dosadašnjih 500 tisuća eura na milijun eura, sa dosadašnjih milijun eura na 2 milijuna eura. Uz dodatno sniženje potrebnog broja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za mikro, male i srednje poduzetnike sa 50 na 30. Nadalje, uređujemo usklađenje izračuna porezne potpore na način da se potpora odobrava samo na dobit ostvarenu kroz poslovne aktivnosti, na koju se odnosi projekt ulaganja, pri čemu isključuju pasivni prihodi od kapitala, najma, kamate i intelektualnog vlasništva. I konačno, uvođenje nove potpore za aktivnosti od strateškog značaja za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo, povećanja bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 50%. Provedba zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja je od listopada 2012. do rujna 2024. zaprimljeno je ukupno 2050 prijava projekata ulaganja za korištenje regionalnih potpora, za ulaganja od strane malih i srednji poduzeća i velikih poduzetnika, od toga se 422 prijave odnose na projekte velikih poduzetnika, a 1628 prijava prijava na projekte malih i srednjih poduzeća. Do danas je od zahtjeva odustalo 308 poduzetnika, dok su 84 prijave odbijene. Planirana visina ulaganja, 1658 prijavljenih projekata, a to su odobreni projekti i projekti u obradi, iznosi oko 10,2 milijarde, uz planirano otvaranje 44 030 radnih, novih radnih mjesta. Od toga oko 6 milijardi eura i 19 583 novih radnih mjesta odnosi se na projekte velikih poduzetnika, dok je 4,2 milijarde eura, uz planirano otvaranje 24 447 novih radnih mjesta odnosi na projekte malih i srednjih poduzeća. Navedeni projekti ulaganja odnose se na metaloprerađivačku industriju, turizam, ICT, drvno-prerađivačku industriju, proizvodnju strojeva i opreme, prehrambeno-procesnu industriju, proizvodnju proizvoda od gume i plastike, proizvoda za građevinarstvo, tiskarsku, tekstilnu, farmaceutsku industriju s udjelima manjim od 3%. Najviše projekta realizira se u gradu Zagrebu, pa potom u Zagrebačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Varaždinskoj, Istarskoj županiji, Međimurskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Izvori sredstava potrebnih za provođenje zakona, sredstva potrebna za provođenje ovog zakona osigurana su u državnom proračunu RH i to

4 645 000 eura i za 2026. g. 5 043 000 eura. Sredstva potrebna za provođenje ovog zakona iskazuju procijenjene učinke povećanja dosadašnji pragova potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta za 66,67% i za kapitalne troškove projekta ulaganja za 50% kao i za procijenjene učinke nove potpore za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo odnosno povećanje novčane potpore za otvaranje novih ranih mjesta povezanih s projektom ulaganja za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo. Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku očituju se iz razloga što program potpora za ulaganja odnosno zakonodavni okvir za poticanje ulaganja predstavlja u gospodarskom smislu izuzetno učinkovit instrument gospodarske politike Vlade RH u cilju intenziviranja svih oblika investicijskih aktivnosti kako domaćih tako i međunarodnih gospodarskih subjekata. Dodatno ističemo i obveze usklađenja Zakona o poticanju ulaganja i to s pravnom stečevinom EU i to Općom uredbom Komisije o skupnom izuzeću, zaključcima Vijeća o napretku Skupine za Kodeks postupanja pri oporezivanju poslovanja, zaključcima Foruma za štetne porezne prakse te u obvezi RH sukladno Operativnom sporazumu za provedbu NPOO-a i mjera unapređenja strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u kojima se navodi usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, a verifikacijski mehanizam provedbe te aktivnosti je objava zakona u Narodnim novinama u četvrtom tromjesečju 2024.g.. Hvala vam. Hvala lijepa. Prva replika g. Penava. Slažem se sa iznesenim brojkama i iznijeli ste to vrlo lijepo, međutim to djeluje pomalo suhoparno pa bih ja zamolio da vi to obrazložite narodskim jezikom kuda to zapravo idete, kuda ciljate sa ovim mjerama iz aspekta poticanja ulaganja, poglavito s obzirom i na kontekst vaših izjava i težnji koliko sam shvatio, a vjerujem da sam dobro shvatio da težite i cilju povećanja stope za ulazak u sustav PDV-a o kojem sada nije riječ, ali itekako je povezan s ovom temom. A jednako tako sjećam se i vaših promišljanja na temu da težite podići udio industrije u ukupnom BDP-u u Hrvatskoj, pa evo volio bi da to dovedete u ovaj kontekst i da ljudima pojasnite zapravo što i kamo idete s ovim prijedlogom.

kartu regionalnih potpora RH smo uskladili i smisao zakona je da potiče ulaganja u manje razvijene krajeve RH, pri tom pri tom mogućnost ostvarivanja intenziteta potpore je veća ukoliko se događaju investicije u krajevima koji imaju nižu zaposlenost te je moguće ostvariti veći intenzitet potpore. Osim toga, osim sredstava koja dajemo kao grand sredstva moguće je ostvarivati i kumulativno porezne olakšice koje oslobađaju porezne obveznike od dobiti te u manje razvijenim krajevima kao što je sjever Hrvatske, Slavonija moguće je ostvariti do 70% …/Upadica Hvala lijepa. Gospođa Mujkić. ovaj zakon jedan od onih u kojima treba itekako biti prisutna regionalna politika. Mene zanima s obzirom na veliki broj prijava kao što to obično u Hrvatskoj biva da je uvijek veći interes za povlačenje sredstva nego što sredstava imamo na raspolaganju, na kojoj smo razini što se tiče izvršenja proračuna na ovoj stavci odnosno jesmo li imali dovoljno sredstava za pokriti sve zahtjeve ili je ipak određeni dio tih zahtjeva morao biti odbijen zbog manjka sredstava? Hvala vam. **Radin, Furio Poštovana zastupnice Mujkić. Kao što ste vidjeli iz izlaganja u 2025.g. imamo predviđeno više nego dupli iznos potpora koji je bio do sada, a osim toga mi kroz porezne olakšice koje koriste poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju ulaganja ove godine obzirom da će biti iskazane u zadnjem kvartalu, očekujemo da će visina tih potpora biti preko tri milijarde eura, pa stoga mislimo da će i kumuliranjem grand sredstava i poreznih olakšica imamo dovoljno predviđena sredstva i za male i velike i srednje poduzetnike kako bi ostvarili predviđene mjere i ciljeve zakona koji je obrazložen. Poštovani ministre. Unatoč tome što sniženi pragovi i olakšani uvjeti za mala i srednja poduzeća omogućuju veću dostupnost potpora, kompleksnost propisa u implementaciji i praćenju ne ide na ruku malih tvrtki jer nemaju dovoljno resursa za sve ispoštovati. Nadalje, povećani iznosi potpora za velike projekte jasno idu na ruku velikih tvrtki jer male nemaju resurse da se natječu za njih. Da li je to, da li je praksa u EU i ostalim zemljama članicama da Zakon o ulaganjima o poticanju ulaganja favorizira velike tvrtke ili je ovo

mi smo propisali minimum od 5 radnih mjesta za velike i 3 za male dok jedini sličan zakon u Poljskoj zahtjeva minimalno 50 novih radnih mjesta, što dovoljno govori samo za sebe, obzirom na broj prijavljenih projekata 75% čine MSP-ovi u RH tako da iz toga se jasno vidi da to nije pomoć velikim poduzećima nego upravo suprotno. **Piližota, Boris (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, ovaj zakon predstavlja na neki način jedan od glavnih alata koji ima izravan utjecaj na razvoj, gospodarski razvoj Hrvatske. Rekli ste da je do sad bilo preko 2 tisuće ukupno prijava, ako sam dobro zapamtio. 400 i nešto njih se odnosi na velika poduzeća. Ukupno u tom broju su svi oni koji su aplicirali kao domaći investitori i strani. Zanima me da li postoji analitika koliko je od ukupnog broja odobrenih prijava, koliko se odnosi na domaće, a koliko na strane investitore? Hvala. Zahvaljujem. Što se tiče stranih poduzeća 90 je, 90% su domaći, a 10% su strana poduzeća tako da većina potpora koje se koriste bilo za poticanje zapošljavanja u industrijama u kojima to potičemo ili poreznih olakšica ostaje u RH. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja regionalne potpore za ulaganja u skladu s ovim zakonom, ne primjenjuje se na sektor turizma, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Iz kojih je to razloga? Da li je to zbog toga što je sektorski prilagođenu mjeru državne regionalne potpore za ulaganje u sektoru turizma, preuzelo nadležno Ministarstvo turizma i sporta u okviru Zakona o turizmu ili zbog nečega drugoga? (DP)** Zahvaljujem zastupniče Milan. Točno je, podijelili smo se. Zakon o turizmu definira poticanje investicija u turizmu, a mi ostajemo fokusirani na proizvodno prerađivačke djelatnosti i tu možemo izraziti veliko zadovoljstvo obzirom na broj prijavljeni projekata ICT industrija je došla na prvo mjesto i 25% prijavljenih projekata dolazi upravo iz te industrije. Hvala lijepo. **Radin, Poštovani gospodine ministre, znači sukladno najavama vašima koje ste rekli da ste predstavili kao ministar, jačanje gospodarstva, poglavito industrijske proizvodnje, to je nešto što je važno za našu državu i naravno za sve države. Ono što ja želim reći iz iskustva koje sam vidio da mi kao država nismo dobro reagirali i nismo dobro iskoristili predpristupne fondove i nismo na jedan način naše tvrtke, naša poduzeća ojačali i zato ovo što ste rekli jačanje međunarodne konkurentnosti proizvođača čini mi se nešto kao jedna dobra tema. Znači vaše ministarstvo namjerava ulagat u tom području. Da li je vaš cilj i namjera da ubuduće vremenima povećate ta ulaganja na način kako bi naše tvrtke bile konkurentne, kako nam se ne bi dogodilo kao što je bilo krah mljekarske industrije, nismo bili konkurentni, nismo imali dovoljno tehnologije da se suočimo, nismo bili spremni za ulazak u EU. Hvala. **Radin, Zahvaljujem zastupniče Kukavica. Pa upravo tako, donosimo sve ove zakone i mjere kako bi ojačali strukturno naše gospodarstvo, kako bi ciljano jačali industrije koje imaju najveću dodanu vrijednost i kako bi jačali otpornost na sve egzogene egzogene utjecaje koje imaju na naše gospodarstvo, a u zadnjih 4 godine je napravljeno više investicija nego od samostalnosti do tada. Direktnih investicija preko 5 milijardi eura je učinjeno u RH, a osim ovog zakona u slijedećih 2 tjedna, imat ćemo i zakon o državnoj potpori za razvojno istraživačke projekte, što isto tako dokazuje našu posvećenost da jačamo hrvatsko gospodarstvo i potičemo inovativnost i razvoj. Hvala. Poštovani ministre, predloženo pojačanje maksimalnih pragova za prijavu potpore kod velikih ulaganja može privući veće investicije Međimurja što svakako pozdravljamo. No važno je osigurati da mali i srednji poduzetnici nastave dobivati adekvatnu podršku, kako bismo čuvali ravnotežu gospodarsko razvoju regije. Postoje li konkretne mjere za uravnoteženje ovih potpora među poduzetnicima različitih veličina? Međimurska županija također ima potencijal za razvoj zelenih tehnologija i održivih poslovnih modela, a nova mjera potpore za projekte koji doprinose klimatskoj neutralnosti može dodatno motivirati poduzetnike. Možete li nam pojasniti, kako će se nadzirati usklađenost projekata s ciljevima zelene tranzicije i hoće li biti dodatnih smjernica koje će omogućiti maksimalan učinak ove mjere u našoj regiji. Hvala. (DP)** Zahvaljujem poštovani zastupniče Baksa. Kao što sam već naveo zakon se oslanja na kartu regionalnih potpora kojom su definirani maksimalni intenziteti potpora i za sjevernu Hrvatsku to iznosi 50%. Ti intenziteti uvećavaju se za 10%-tnih poena u slučaju srednjih poduzetnika i 20%-tnih poena za male poduzetnike. plastično prikazano, u tom kraju poduzetnik može ostvariti 70% povrata investicije kroz ove predložene mjere, a osim kroz ovaj zakon vezano za zelenu tranziciju, postoje i mjere drugih ministarstva, drugih zakona kako bi se postigla dekarbonizacija kojoj ostajemo posvećeni i da postanemo klimatski neutralan kontinent do 2050., a mislimo da ćemo to ostvariti i prije. Hvala. lijepo. Poštovani ministre, pozdravljam vaš današnji prijedlog. Ulaskom u europodručje i Schengen, RH je zaključila svoj put europskih integracija. Ono što je pred nama i što predstoji još ulazak u OECD, što je jedinstvena prigoda za otvaranje novoga poglavlja gospodarskog razvoja i kroz velike investicije koje će povećati i konkurentnost i produktivnost, isto tako, povećati investicije u industriju u poljoprivredu, energetiku, infrastrukturu, ali ono što je bitno, da i kroz korištenje EU sredstava se u središte pažnje vraćaju i značajne privatne investicije koje su ustvari ključne za dugoročni rast produktivnosti i u konačnici životnog standarda svih naših građana, pa bih molio vaš komentar možda i uz širu sliku, dakle svega onoga gdje se trenutno kao RH nalazimo i u kojem smjeru idemo jer vidimo da je ovo danas, što ste ovdje prezentirali, ustvari

Ulaskom u Schengen i europodručje hrvatsko gospodarstvo je postalo konkurentnije i omogućeno mu je da uz manje troškova kao što su valutne konverzije, itd., na taj način smo potakli i izvoz koji u ovom trenutku čini 30% BDP-a. Osim toga, želimo reći da je ove godine na prvo mjesto i dolaze ove ICT industrije kao što sam već naveo, a više od 20% prijavljenih projekata, što je jasan dokaz da Hrvatskoj realiziraju projekti visoke dodane vrijednosti te stoga mislimo da su jako dobre ove mjere koje donosimo i da će to dodatno pojačati jačanje gospodarskih grana koje su nam ciljane. **Salopek, Anđelka (HDZ)** Evo, poštovani ministre, ovaj zakon, prijedlog zakona pozdravljam kao završni prijedlog koji će uistinu učiniti veliki pomak u razvoju gospodarstva. Mene zapravo interesira što će se dogoditi ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja ili smanji broj novih radnih mjesta prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja iz čl. 6 toč. 12 ovog zakona ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja. Preostaje li mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razbolje koje su mu odobrene i što je sa sredstvima koja su ostvarena korištenjem odobrenih povlastica? Predstavlja li ovršnu ispravu akt odnosno obavijest nadležnog ministarstva o obvezi povrata? Hvala. **Radin, Zahvaljujem uvažena zastupnice Salopek. Zakone donosimo da bi ih poštovali, prema tome, svi se moraju držati zakona i propisanih rokova koji definiraju na koji način se mogu koristiti te potpore, a što se tiče poreznih olakšica, one se mogu koristiti kroz razdoblje od 10 godina od njihovog početka korištenja. Naše rješenje koje se donosi u ovom postupku ima snagu ovršne isprave i mi imamo jasan i kratak mehanizam za povrat tih sredstava. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ministre, milijardu i 300 milijuna eura uplaćeno je kešom u HEP. Koje su to investicije? Je li se to plaća dugovi i štete za plin za cent? 5% samo vjetroelektrana je u vlasništvu HEP-a, ostalo je u kraljeva vjetra i u stranaca, gdje imamo mi građani i gospodarstvo samo veće cijene. Vi govorite o ulaganjima, a u Dalmaciji u srid turističke sezone pao je bio cili sustav. Bila je tama, noć. Mi moramo suverenistički razmišljati i ako imamo tvrtku koja je državna, onda HEP mora upravljati njima. Nikakvi Ćurkovići, Vujnovci, kraljevi vjetra ni plina. Nećemo mi plaćati kroz proračun njihove troškove plin za cent. E kad to napravite, onda ćete biti suverenisti … .../Upadica: Hvala./... i ono što se obećavali u izborima Uvaženi zastupniče Bulj, iako HEP nije predmet ovog zakona, ja mogu odgovoriti obzirom da se odnosi na moj resor. Ovo što ste rekli i da, nisam ni krenuo odgovarat, a vi već imate povredu Poslovnika, ali dobro, odgovorit ću, vi baštinite te mjere i te novce koje su dani u HEP, kao i svi hrvatski građani, obzirom da smo na taj način stabilizirali cijene energenata pa nisu građani praktično osjetili ove poremećaje koji su bili na tržištu, kao i recimo, naknade za vrtiće, kojima se vi često hvalite u Sinju, a za koje dobivate od 30 do 50%.

Da, Cetinska krajina daje 40% hidroenergije RH. Nepravične naknade, od toga lokalna samouprava nema ništa. Imala je za vrijeme plina za cent Pavi Vujnovcu, imali smo mjesečno veću ratu plaćanja vodovod, električne energije nego cijelu godinu, to imamo. Nemamo nikakvu naknadu, kao da Cetina ne prolazi gradom Sinjem. Nemojmo, zaustavimo pogodovanje stranih vlasnicima izvlačenja novca i kraljevima vjetra. .../Upadica: Hvala, hvala./... I ovo je tema, ali ovo je ulaganje. Da, ali međutim ovaj, je bila replika pa je povreda, povrijeđen Poslovnik i moram dati opomenu.

odnosno žitelje Cetinske krajine, slažemo se u mnogočemu, ali baš i upravo na tragu i njegovog javljanja vezano za suverenističke politike valjalo bi ministre možda i glasniji biti oko vaše uloge samim dolaskom na čelo ovog ministarstva u udjelima u Petrokemiji i članovima uprava i svemu drugom i kako smo se našli u poziciji jačoj sa manje udjela nego

Drugo, plin za 1 cent to je plin koji je hrvatski u nacionalnim interesima koji je završio u rukama Pave Vujnovca na račun vašega šefa Plenkovića da biste sad iskeširali to na kraju, u kraju 9. mjeseca milijardu i 300 milijuna i poplaćali sve račune plina.

I sada replika gosp… a još jedna povreda Poslovnika ne znam, a bio je, povreda nisam vidio, dobro, dobro, izvolite. Nisam vidio oprostite. Ivica (DP)** Članak 238. obmanjivanje javnosti, da suverenističke nacionalne politike to su važne politike, to su naše politike sasvim sigurno naših ministara i moram reći zbog hrvatske javnosti apsolutno ništa Domovinski pokret i naši ministri nemaju sa ovim tajkunima koje navodite kao što je Pavo Vujnovac, Tedeschi, Robić bilo koji tajkun to nisu naše politike i mi to apsolutno odbacujemo. Hvala. i ovo je bila replika pa moram dati opomenu. I sad replika gospodin Troskot. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Evo poštovani gospodine ministre hvala danas na dolasku, nitko nije spominjao vas gospodine iz Domovinskog pokreta, mi govorimo o politikama generalno energetskim. Evo mene interesira taj HEP u koji ste toliko iskeširali novaca krajem 9. mjeseca u Korlat sunčana elektrana nije uopće uspjela dobiti tržišnu premiju na na natječaju, pa se onda postavlja pitanje u smislu investicija i ulaganja. Kad već tako uložite tako državni novac, zbog čega tržišne premije dobivaju tzv. stranci? Dva, zbog čega dobivaju kraljevi vjetra, kraljevi sunca i zbog čega se Hrvatska elektroprivreda tako koristi kao jedna lutka za interese? Konkretno za naplatu plina kod Vujnovca, pa imate sada Čurkovića u vjetroelektranama i imate gospođu Pokrovac koja je redovito kod vas na sastancima, koja je lobistica svih tih obnovljivnih izvora energije, da ona je dolazila u Ministarstvo gospodarstva ko što će bit i odabir Kristine Čelić u HER-u. Dakle, lobističkom lobiju … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… (DP)** Uvaženi zastupniče Troskot ovo ništa što ste naveli nije predmet Zakona o poticanju ulaganja, a vi ste, vi ste ovaj ekonomist i bilo bi dobro da ste doprinijeli ovoj raspravi, ali moram vas upozorit obzirom da i vi i kolega Bulj inzistirate na ispadu Dalmacije ovo ljeto. Iz elektroenergetskog sustava je ispalo 5 država. Hrvatska je jedna od onih koja se najbrže vratila. Hrvatska je jedna od onih država koja ima relejni sustav na trafostanicama u Konjskom i zaustavila je ta prelijevanje tog ispada ispada dalje po RH i dalje prema zapadnoj Europi. Radimo to da bude još niže dolje, da na ulasku u hrvatsku gran… u hrvatsku državu gdje možemo uspostaviti taj relejni sustav spriječimo takve ispade i dalje. Prema tome, mislim da vaše konstatacije ne stoje uopće. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Troskot ima povredu Poslovnika. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Članak 238., obmanjivanje javnosti. Kad već govorite o ispadu sustava za vrijeme Dalmacije onda recite isto ljudima za koje govorite da baštine tu energiju i HEP da je 60% električne energije uvezeno u Hrvatsku i da to višestruko više plaćamo mi iz građana pod naknadom koja nam dolazi na mjesečnoj razini dakle za električnu en… pogotovo iz obnovljivih izvora energije. A sad ću vam još postavit pitanje šta će bit sa Kosinjskim poljem?

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani i uvaženi ministre, kada govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja koji ima za cilj poboljšati pravni okvir i poticajne mjere koje održavaju investicije zapravo poboljšati mislim da bi se složio jednim dijelom na tragu gospodina Penave koji je rekao da u masi tih podataka može čak djelovati našoj javnosti suhoparno sve ono što ćemo dobiti, što ćemo donijeti i što će se poboljšati pa bi vas molimo da nam možda nekako istaknete koje su to najbitnije novine koje se moraju urediti prijedlogom ovoga istoga zakona. **Radin, Zahvaljujem uvaženi zastupniče Ačkar. Mi ovdje imamo jasno povećanje grant sredstava za povećanje

dizanje kapitalnih potpora sa 500 tisuća eura na milion i dizanje sa milion na dva ovisno o nivou razvijenosti područja u kojem se vrši ta investicija. Imamo snižavanje pragova za prijavu koje sam već naveo, a osim toga ovo se sve može akumulirati sa poreznim olakšicama koje mogu ta poduzeća koristiti u razdoblju od 10 godina.

Da li izvjestitelj odbora želi uzet riječ? Ne, otvaram raspravu, gospodin Boris Piližota Klub zastupnika SDP-a. Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o važnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja. Ja bih rekao ujedno i glavnom alatu koji ima izravan utjecaj na gospodarski razvoj Hrvatske. Otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje poslovnog okruženja za domaće, ali isto tako i za strane investitore. Ovim prijedlogom Vlada Republike Hrvatske nastoji prilagoditi naš zakonski okvir najnovijim gospodarskim potrebama istovremeno ga usklađujući sa pravnom stečevinom EU i naravno europskim ciljevima održivoga razvoja. Kao prvo htio bih istaknuti što ovaj zakon donosi novoga i zašto smatram da su te izmjene nužno potrebne. Ovim zakonskim izmjenama i dopunama u zakon se uvode konkretne mjere kojima se olakšava pristup financijskim potporama za nova radna mjesta, podižu se pragovi i za kapitalna ulaganja i potiču projekti koji doprinose klimatskoj neutralnosti. Tako primjerice jedan od ključnih izmjena je snižavanje kriterija visine registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za ostvarenje bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta. Za županije sa registriranom stopom nezaposlenosti višom od 10% predložena je maksimalna potpora od 30% prihvatljivih troškova odnosno to iznosi do 15000 eura po novo otvorenom radnom mjestu. Snižavanjem ovih pragova zakon postaje fleksibilniji, pristupačniji što će omogućiti naravno investitorima da ulažu u otvaranje radnih mjesta i u regijama sa nešto nižom stopom nezaposlenosti nego ranije. Osim toga, predviđene su i značajne mjere za kapitalne troškove projekata primjerice za dugotrajnu imovinu što uključuje potpore za izgradnju novih industrijskih pogona ili kupnju novih strojeva i opreme. Ovim izmjenama planira se povećati i maksimalni iznos potpore za kapitalne troškove sa maksimalnim pragom ulaganja u dugotrajnu imovinu od dva milijuna eura u županijama sa visokom nezaposlenošću. Smatramo da su ove mjere korisne, ali nisu dovoljne same po sebi. Da bi ove mjere postigle puni učinak potrebno je dodatno smanjiti prvenstveno administrativne prepreke koje su još uvijek značajan izazov za sve investitore u Republici Hrvatskoj. U razdoblju od više godina na temelju ovog zakona zaprimljeno je više od 2000 prijava za investicijske projekte od čega je dobar dio i odobren. prijava više od 300 poduzetnika je odustalo, a znatan broj prijava je i odbijen. Ovo može sugerirati da mnogi investitori nailaze na prepreke koje ih obeshrabruju već u fazi prijave čime gubimo potencijal za zapošljavanje i gospodarski rast. U današnjem svijetu možemo reći da svaka sekunda ima svoju cijenu i ne možemo očekivati da investitori mjesecima čekaju na potrebne dozvole i administrativna rješenja. Jedno od mogućih rješenja jest uvođenje digitaliziranih sustava za praćenje i obradu prijava koji bi omogućili investitorima praćenje statusa prijava u stvarnome vremenu. Također predlažemo uspostavu jedinstvene administrativne točke za podršku investitorima gdje bi većina potrebnih dozvola i rješenja bila dostupna na jednom mjestu što bi ujedno i dodano pojednostavilo i naravno ubrzalo procese. Dobri primjeri upravo za administrativne prepreke su primjeri kako se to rješava u Irskoj, Nizozemskoj i Češkoj. Osim toga, tu je pitanje ulaganja u zelene projekte i održivo gospodarstvo. Vjerujem da smo svi svjesni da su klimatske promjene i potreba za energetskom neovisnošću postale prioriteti na europskoj, ali isto tako i na globalnoj razini. Ovaj zakon prepoznaje važnost takvih projekata i predviđa poticanje za ulaganje u klimatski neutralne djelatnosti. Konkretno zakon potiče projekte koji doprinose zelenoj tranziciji poput proizvodnje opreme za obnovljive izvore energije. To su solarni paneli, baterije, vjetro turbine i druge ekološke ekološke tehnologije. Međutim, isto tako smatramo da bi mjere za poticanje ovakvih projekata trebale biti još ambicioznije. Hrvatska ima i to svi znamo ogroman prirodni potencijal za obnovljive izvore energije osobito po pitanju solarne energije i energije vjetra, ali trenutno nedostaju poticaji koji bi snažnije privukli strane i domaće investicije upravo u ovaj sektor. Primjerice povećanje iznosa potpora i smanjenje birokratskih zahtjeva za zelene projekte mogli bi nas svrstati uz bok zemljama poput Danske i Švedske koji su lideri upravo u ovoj zelenoj ekonomiji. Sljedeći ključan aspekt je ravnomjeran razvoj regija. Jedno od osnovnih ciljeva ovog zakona je privući investicije u slabije razvijena područja Hrvatske, međutim praksa pokazuje da i dalje većina ulaganja gravitira prema Zagrebu i jadranskoj regiji, dok su područja kontinentalne Hrvatske i dalje na neki način zanemarena. S obzirom na novi prag registrirane nezaposlenosti postoji nada da će se ulaganja preusmjeriti u manje razvijene županije, ali dodatni poticaji kao što su smanjenje kapitalnih zahtjeva za ulaganje u tim područjima dodatno bi osnažili upravo ovu inicijativu. Države poput Poljske i Mađarske primjenjuju uspješne modele decentraliziranih poticaja usmjeravajući ulaganja prema slabije razvijenim regijama uz dodatne olakšice i niže porezne stope. Smatramo da bismo trebali razmisliti o sličnom pristupu kako bismo podigli i konkurentnost naših najnerazvijenijih regija što bi u konačnici pridonijelo i gospodarskom rastu cijele zemlje, odnosno naše Hrvatske. Dalje, poticanje i istraživanje i razvoja. To je jedan dodatni prijedlog za poboljšanje ovoga zakona. Upravo dodatni poticaji za projekte istraživanja i razvoja mogli bi privući visoko tehnološke tvrtke i inovacijske centre u Hrvatsku. Povećanje poreznih olakšica za istraživačke projekte, te subvencioniranje dijela troškova inovacijskih centara visoke, viso…, u sektore visoke dodane vrijednosti kao što su digitalna ekonomija, biotehnologija, ali isto tako i umjetna inteligencija. Zemlje poput Njemačke i Švedske već godinama ulažu u istraživačke projekte što ih čini privlačnima za visokotehnološke sektore i međunarodne inovacijske centre. Hrvatska također ima potencijal u ovom području, al je potrebna snažnija financijska podrška kako bi naši stručnjaci ostali u zemlji i razvijali inovativna rješenja koja će biti konkurentna ne samo na našem nego i na svjetskom tržištu. Na kraju ostaje još prokomentirati i pitanje transparentnosti i stabilnosti zakonskoga okvira. Kao što znamo bez obzira jel se to radi u Hrvatskoj ili bilo gdje vani investitori žele predvidljivost i žele stabilnost. Naš zakonodavni okvir mora omogućiti dugoročno planiranje i smanjiti broj čestih izmjena koje stvaraju nesigurnost među samim investitorima. Iako ovaj zakon donosi nove mjere i podiže pragove za kapitalne projekte pitanje je koliko će te mjere ostati na snazi i hoće li se zadržati dugoročno. Tu isto možemo pogledati primjere upravo Austrije i Njemačke koji imaju jedan stabilan zakonodavni okvir i gdje investitori kad dolaze osjećaju upravo ono što im je potrebno, a to je stabilnost zakonodavnog sustava. Ovo nas dovodi naravno do pitanja formiranja i Strategije za privlačenje samih investicija. Smatramo da bismo trebali razmisliti o uspostavi dugoročnoga strateškog okvira za ulaganja koji bi se temeljio na jasno definiranim ciljevima i dugoročnim prioritetima. Time bismo omogućili investitorima jasniju sliku, ali isto tako i sigurnost da će mjere za koje se odluče ostati na snazi i da će imati dovoljno vremena da ih u potpunosti iskoriste. Zaključno, Klub zastupnika SDP-a bit će suzdržan po pitanju prijedloga ovog zakona, te naglašavamo da je potrebno učiniti više kako bi se Hrvatska pozicionirala kao privlačno i konkurentno investicijsko odredište u Europi. Ako želimo potaknuti investicije moramo ustrajati na administrativnom pojednostavljenju i digitalizaciji, osigurati dodatne potpore za projekte visoke dodane vrijednosti posebno s fokusom na zelene, zelene projekte, održive i inovativne projekte, te investitorima pružiti jasnu, stabilnu i dugoročnu viziju ulaganja. Smatramo da su predložene mjere dobar korak, no vjerujemo da se zakon može dodatno unaprijediti kako bi još učinkovitije odgovorio na sve suvremene izazove koji su prisutni u današnje vrijeme, kako u Hrvatskoj tako i u cijeloj EU. Evo, hvala vam. Hvala i vama. Sada je na redu Most, prvo g. Troskot i onda g. Bulj, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti koja pratite ovu važnu temu. Dakle da li je, da li je poticanje ulaganja pozitivna stvar koju treba pozdravit generalno? Apsolutno, međutim mi se ne možemo, pogotovo kad su svima ovdje puna usta te zelene tranzicije, digitalne tranzicije itd., a da se ne ulazi u suštinu samoga problema i da nama ta ulaganja odnosno ti novci koji cure iz proračuna ulaze u kompaniju koja je naglašavam trebala biti nositelj zelene tranzicije u Hrvatskoj kao što je HEP, a ona je samo sve samo to nije, a to je pod sustavom koje upravlja Ministarstvo gospodarstvo, neovisno sada koja je frakcija, koja je politička stranka, neovisno. Ključno je da se procesi tu ne mijenjaju ko god da dođe sad tamo nema, nema nikakve promjene da se svi izvore iz kojih se proizvodi električna energija konkretno sada u Hrvatskoj koriste HEP pod pod navodnicima kao jednu lutku, kao jednu korisnu budalu da se naplate njihovi interesi, dakle u plinu je to bio Vujnovac i sada milijardu i 319 tisuća Vlada će naravno u retorici govorit da je to bilo zbog cijena koje su se bile stabilizirale itd., al u suštini si je Vujovac naplatio svoj plin, onda s druge strane imamo električnu energiju koju dobivamo iz obnovljivih izvora, dakle puna su nam ta usta tako trebamo ić u tu zelenu tranziciju i onda kad čovjek napravi analitiku onda vidi da je jedina vjetroelektrana Korlat 58 MW od nekih 1100 znači 5% evo, nešto malo više od 5% vjetroelektrana znači električna energija koja se proizvodi iz vjetra je u vlasništvu Hrvatske odnosno građana preko HEP-a, a ostali a ostali dakle od 2007. još što se tiče tog vjetra traje ta jedna maskarada i jedna obmana i prijevara koju su stvorili tada pomoćnik ministra Tomšić, pa onda je bio direktor HOPS-a je bio Mesić smislili su takav jedan javni natječaj još 2007.g. 330 MW vjetra od kojih je 25% dobio kralj vjetra Ćurković koji se i dan danas skriva iza projekata vjetra, on i stranci, al se postavlja pitanje di je Hrvatska jer kada je nastao kaos na, na trgovinskim i energetskim burzama svi su ti igrači su se povukli iz sustava poticaja koje smo sad slušali da mi trebamo poticat sve te proizvođače električne energije, povukli su se iz sustava, uzeli naš novac, prodavali puno skuplje na burzama da bi to opet plaćali ni manje ni više nego mi građani. O kojim poticajima mi tu govorimo? Evo ministre odgovorite javnosti, ja se nadam da ste upoznati odnosno jeste, kako to u toj zelenoj tranziciji koje su nam puna tako usta kineske vjetroelektrane kod Senja rade 2,5.g. bez uporabne dozvole? Ajde objasnite mi to, taj, taj, taj fenomen da Kinezi mogu doć, ajde probajte Hrvati doć u Kinu, napravit vjetroelektranu i da radi 2,5.g. bez uporabne dozvole i da ne samo to nego je to i najveća vjetroelektrana na temelju kojih je izvezeno ja ne znam koliko stotina milijuna eura dobiti je kineska vjetroelektrana izvezla iz Senja, kolko se vrtića moglo izgradit, kolko se moglo cesta, kolko se moglo pomoć lokalnom stanovništvu, lokalnoj zajednici samo da se došlo i reklo kineskoj toj vjetroelektrani ili ko je god već vlasnik, nije bitna sad tu Kina, ne možeš radit bez uporabne dozvole i izvoliš platit sve naknade koje se uplaćuju. Znači to je prevara prevara i općenito kad čujete te zelene politike, zelene stranke po Europama to je prevara. A sad ću vam reć zašto je to prevara jel se svi kunemo u te solare, to će nama sad pomoć u proizvodnji električne energije itd., 90% solara i baterija se proizvodi u Kini. A kako se proizvodi u Kini? Na način da Rusija pošalje ugljen i naftu i plin i na temelju toga se proizvode solari koji se onda izvoze u Europu i u SAD, prije svega Europu. Kako je to zelena tranzicija? Koja je to laž? Pa otisak CO2 ako ode u Kinu on kruži po cijeloj zemlji, nije samo da je iznad Kine. Ali zbog nekih ludih politika koje nemaju veze su se isključile nuklearne elektrane u Njemačkoj gdje je Andri … koji je bio predsjednik uprave francuske elektroprivrede EDF-a pitao Merkel u službenom intervjuu kad su razgovarali jer su jedan i drugi fizičari, i pitao je zašto ste se vi kao Njemačka i općenito vi kao fizičarka odrekli nuklearne energije. Znate šta je odgovorila? Ja se kao fizičarka nisam, to imate u njegovoj knjizi, odrekla nuklearne energije, ali sam morala zbog lokalnih izbor au Hessenu sa zelenima. I sad zamislite Njemačka se odriče nuklearne energije zbog zelenih i danas se nalazi u ovoj situaciji gdje se nalazi. Jer ta zelena tranzicija šta to znači? Vi morate imat back up na nekakav način, morate ga osigurat jer ova cijela obnovljivi izvori energije koji se uglavnom dakle svi skrivaju iza tog lica Pokrovac koja je obična lobistica nije ništa drugo, koja non-stop dolazi u Ministarstvo gospodarstva i samo pogledajte ko je na platnoj listi te Pokrovac ko je financira da bi ona govorila takve stvari u novinama. Svaki dan su pokriveni mediji sa Pokrovac šta ona govori i obnovljivim izvorima energije. Naravno da je tu i Ćurković i Vujnovac i strane kompanije, Plejić itd., cijela ta ekipa koja stoji i gura te izvore. Ali je pitanje iskreno u klubu Mosta nas ne briga za te ljude, nas briga električna energija i Hrvatska da se proizvede na najjeftiniji mogući način, to je točka broj jedan, da su manji računi koje će plaćat građani i da je to proizvedeno na zeleni prihvatljiv način kolko je to u mogućnosti Hrvatske. Mi nismo Norveška koja ima 90% proizvodnje električne energije iz vode, ne možemo to proizvest, al zato izvoze naftu i plin cijelome svijetu. Znači ta zelena tranzicija kako se provodi je laž, najveća laž i obmana koja postoji i reko sam vam proizvodi se u Kini. Znači jedna Rusija se zamijenila samo sa Kinom koja to proizvodi i uvozi u Europu, ko što se događa i sa dizelom di je prevara. Znači Rusija isporučuje naftu u Indiju, a Indija prodaje dizel EU. Evo toliko o našim energetskim politikama koju i mi plaćamo cijenu. Znači prevara električne odnosno obnovljive izvore energije od 2007. traje i danas i projekti koji se odobravaju, odobravaju se istim igračima u pozadini, dakle kralj vjetra plus stranci, Hrvata nema nigdje. Pa evo gdje, evo razgovaramo o ulaganjima, gdje je ekonomski način razmišljanja ministre, da vi iskeširate milijardu i 319 milijuna eura to je 1/30 proračuna Hrvatske, Hrvatske, 1/30, a Korlatu koji se ne može izgradit, to je sunčana elektrana bez kredita države, ne može uopće konkurirat za tržišnu premiju sa strancima. I oni očekuju, svi ti obnovljivi izvori energije da kada ima sunca i vjetra da to sve mora naša mreža pokrit. Ne samo da očekuju da naša mreža treba pokrit nego su se još preko gospođe Pokrovac sjetili ideje da bi mi još trebali plaćat priključke na tu mrežu električnu koja je pala sada u 7. mjesecu. I ako ćete pogurat sada u Kristinu Ćelić da postane tamo u upravi ona je čista lobistica obnovljivih izvora energije što znači da se prevara iz 2007. nastavlja i dalje jer je sad jedina prepreka HERA odnosno Hrvatska energetska regulatorna agencija da li će dozvolit da se konkretno sada priključci, da li će to još mi plaćat iz proračuna priključke na prijenosnu mrežu na koju imamo 5% našega vjetra. Umjesto da mi budemo zemlja koja zna da imamo komparativnu prednost sunca i vjetra ko što radi Francuska. Pa šta mislite kad je opterećenje mreže u Francuskoj da će oni dozvolit stranim obnovljivcima da oni koriste mrežu? Ma sutra, isključe obnovljive izvore EDF ima prednost jer su to francuski nacionalni interesi. A ne da kad imamo u Senju situaciju kada imamo strane obnovljivce gasi se, gasila se Hidrocentrala Senj znači naša voda. Znači Gacka koja ide preko planine koja se spušta kroz turbine se baca u more da bi strane vjetroelektrane mogle proizvodit električnu energiju i na temelju toga izvozit milijune odnosno milijarde. O kojim mi poticajima govorimo? Završno. Koji je naš prijedlog? Prijedlog je ko u Njemačkoj kad ćete već tako ić kojim poticajima, šta više treba, da im damo sve sada. Htjeli su i HOPS privatizirat. Stavite lokalne zajednice da imaju udjele u vlasništvu. Konkretno, ako će bit u Karlovcu, Grad Karlovac da ima 20% ili 25% vlasništva kao energetska zajednica unutar tih obnovljivih izvora energije. U tom smislu onda imate rast, može Karlovac dat zemlju kao dio investicije bez kojeg ne može, a sve šta se zaradi od toga može dalje distribuirat. Nemojte da vam padne na pamet da idete potapat Kosinjsko polje jer je ono ne rentabilan projekt. Uništavate ljude, ušli ste u groblja tamo protivno protivno Zakonima o grobljima, vi ako potopite Kosinjsko polje znajte da preuzimate odgovornost da ćete potopit Otočac. Zašto? Jer je izračunata da je točka iznad koje je opasno za Otočac 495 metara nadmorske visine koji ako vi potopite, a bit će iznad 515 ili 530 metara nadmorske visine dakle na 495 je već ljudima izbijala voda u dvorištima u Otočcu i u Lici. Potopite li to polje, prije svega nećete dobiti vodu, nerentabilna je električna energija i uništit ćete život pola ljudi u Lici uništavajući tamo sa sa vlagom i Sjeverni Velebit i ostale nacionalne parkove i parkove prirode koji se nalaze. Ako ćete to financirat, to je jedan od najvećih kriminala gospodarskih koji će se dogodit na razini Hrvatske samo zato da bi bivši članovi Hrvatske elektroprivrede koji su tamo kupovali zemljišta u Lici, prodavali to sada HEP-u i na tome zaradili. To nije nikakav poticaj.

Hrvatske je zemlja ministre koja ima sunce, ima vjetar, ima vodu. Šta ima lokalna samouprava od vjetroelektrana? Bit će jednu lipu je li, manje od centa za lokalnu samoupravu. Znate koliku dobit ima oni koji grade vjetroelektrane, sunčane elektrane, pogledajte na računima građani, narode pa ćete vidjeti koliko imaju obnovljivi izvori. Sve ide u džep strancima i kralju vjetra. Ja kao gradonačelnik na području grada Sinja, nisam dao suglasnost za građenje najveće vjetroelektrane i oni su samo skinuli C3 vjetroelektrane ali su stavili, napravili ih u općini Dicmo. Međutim postavlja se pitanje što ima od toga hrvatski narod i Hrvatska država, osim što smo uplatili milijardu i trista HEP-u milijuna eura kako bi opet platili te troškove, kome. Plin za cent i kraljevima vjetra i strancima. To su ogromni novci, ogroman novac koji se izvlači. Lokalna zajednica nema ništa od toga. Nema za dječje vrtiće. Primjer, u Sinju imamo gospodarsku zonu gdje HEP bi trebao napraviti trafo stanicu. Preveliki je interes u posljednjih godinu dana, godinu i pol, 20 novih investitora, ulaže se, gospodarski raste je velik međutim nemamo dovoljno električne energije, a vjetroelektrane su dozvoljene na Visokoj. To je odmah uz Sinj, kad dođete u Sinj to su najveće vjetroelektrane, a mi nemamo dovoljno za razvoj gospodarske zone i još na računima plaćamo, kome. Plaćamo tim privatnicima. Sjetimo se plinske termoelektrane na Peruči. Pejčinović Burić, tajnica Europskog vijeća, njen suprug. Znači ja kao gradonačelnik, prošla je procedura, nisam dao pristup, pravo pristupa putu. Pa ništa to ne znači što imamo aerodrom u gradu Sinju koji je splitski aerodrom, najstariji je na tom području, jedini u Dalmatinskoj zagori, šta gubimo smjerove leta, šta je to velik potencijal se gasi ali se nekome pune džepovi. Pa barem da lokalna samouprava ima nešto za dječje vrtiće taj narod da može imati nešto, nego što ima? Ima buku, ima kaos i brige kralja vjetra što Mađarska mora nema. A mi kljukamo u HEP i ja sam za to al nek onda HEP bude vlasnik vjetroelektrana i tih projekata, a ne netko tko je bio u HEP-u, izgradio, vidio gdje su projekti i gdje se može ruže vjetrova i na temelju toga danas je napravio svoje carstvo i zarobio hrvatsku energetiku. Stoga još jednom, Hrvatska je bogata država ali kriminalno se upravlja tim našim nacionalnim resursima pod agendom zelenih politika. Imamo povredu Poslovnika gospodina Jurčevića. Tko je povrijedio Poslovnik gospodin Troskot ili gospodin Bulj? **Jurčević, naime dodatak onome što je rekao gospodin Troskot on je samo rekao o gospodarskim štetama vezano za Kosinj međutim tu je još već identitetska šteta budući se tamo potapa cijela jedna hrvatska povijest. Dakle tamo ima nekoliko desetaka arheoloških nalazišta

to je vaše mišljenje zato moram vam dat opomenu. Gospođa Mujkić, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo prije svega želim pohvaliti ovaj prijedlog zakona s obzirom da se zaista radi o olakšavanju uvjeta i prilagođavanju uvjeta poduzetnicima što je uvijek i u svakom smislu dobro. Čestitam prije svega i ministru što je, što se uhvatio ovog posla, međutim čestitam i na svemu što je do sada napravio i vjerujem da će se složiti oni kojima čak možda i nismo dragi, da je to pravi čovjek na pravom mjestu. Pokazao je to na primjeru Petrokemije, pokazao je to sada i ovim primjerom izmjena i prilagodbi ovog zakona što znači da razmišlja o poduzetnicima, o gospodarstvu i pokazuje zapravo da znanja koja je stekao u praksi itekako dobro može primijeniti na način kako bi poboljšao cijeli sustav. Pa evo, čestitam i vama. Što se tiče ovog zakona, moram reći da sam s pozicije svog prošlog radnog mjesta vrlo često bila u doticaju sa gospodarstvenicima i zapravo sam često i pitala kakav je ovaj zakon, nailaze li u njemu na nekakve prepreke s obzirom da kada ga čitate onako laički, on se čini dosta onako kompliciran, dosta težak za provedbu, dosta težak za ostvariti potporu iz njega, međutim vrlo često sam dobivala pohvale na taj zakon, da se on zapravo vrlo dobro prilagodio gospodarstvenicima i da nije toliko teško ostvariti potpore odnosno povući sredstva i da je sustav maksimalno olakšan, ovim mjerama ga olakšavamo dodatno stoga to zaista, evo i pozdravljam. Naravno, potičemo ove izmjene i dopune zakona jer potiču i ekološki sigurne i održive projekte ulaganja u RH. Posebno pozdravljam povećanje pragova za prijavu za regionalne potpore sa 100 milijuna eura na 110 i i potpore za usavršavanje sa 2 milijuna eura na 3 milijuna eura te povećanje prilagođenog iznosa potpore za projekt ulaganja iznad 50 milijuna eura. Naravno, evo, pozdravljamo i sniženje pragova registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i povećanje maksimalnog nominalnog iznosa iznosa kako ste naveli, dakle s dosadašnjih 3 na 5, sa 6 na 10 tisuća eura i sa 9 tisuća eura na 15 tisuća eura i u tom smislu također, i sniženje pragova registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja i povećanja maksimalnog nominalnog iznosa potpore sa dosadašnjih 500 tisuća eura na milijun eura i sa dosadašnjih milijun na 2 milijuna eura, uz dodatno sniženje potrebnog broja novih radnih mjesta. Međutim, u ovom kontekstu, samo bih htjela reći da kada je ovaj zakon prvi put donesen, Hrvatska je bila u puno drugačijoj ekonomskoj situaciji nego što se nalazimo danas. Dakle kada smo donosili ovaj zakon prvi puta, najveći problem Hrvatske bila je visoka stopa nezaposlenosti i vrlo logično su mjere koje su propisane ovim zakonom se vezale upravo na stvaranje novih radnih mjesta. Međutim, mi se danas nalazimo u malo drugačijoj situaciji, zapravo puno drugačijoj situaciji gdje nemamo problem sa nezaposlenošću, imamo problem sa manjkom radnika i možemo slobodno reći da tada kada smo donosili zakon je zaista problem bio stopa nezaposlenosti, a danas, ja bih rekla da je problem zapravo izuzetno niski iznosi plaća koji primaju radnici. Stoga smatram da u nekakvim budućim izmjenama svakako treba razmišljati o tome da se ovi kriteriji ipak promjene jer, naravno, kroz ovaj zakon sami krojimo svoje politike, one su zapravo prilika ga definiramo razvojni smjer Hrvatske i upravo zato smatram da bi sva ta ulaganja odnosno ostvarivanje potpora iz ovog zakona trebalo vezati zapravo na dizanje plaća na visinu plaća, da se takvi, ostvarenje takvih potpora zapravo kriterijima usmjeri na to da osobe koje povlači sredstva koja nisu mala, koja su izuzetno velika, da ih se na neki način potakne ili obveže da sada dižu iznose plaća, da se ti, te plaće minimalno barem usklade sa prosječnim plaćama u Hrvatskoj jer kao što sam rekla, nemamo više problem sa nezaposlenošću, imamo problem sa niskim plaćama. Dakle ovo je jedan alat kojim možemo utjecati na poduzetnike jer ako nekome dajete milijun eura, onda od njega možete i tražiti da se prilagođava sustavu, odnosno da plaća kod takvog poduzetnika ne mogu biti minimalci jer takva radna mjesta nažalost više nisu atraktivna za domaću radnu snagu, ona su isključivo namijenjena stranim radnicima, stoga smatram da ovdje u tom smislu možda propuštamo iskoristiti jedan alat koji imamo. Pozdravljam usklađenje za izračun porezne potpore na način da se potpora odobrava samo dakle na dobit ostvarenu od poslovne aktivnosti na koju se odnosi projekt ulaganja, ovo je još jedan primjer zapravo da slušamo poduzetnike i da se prilagođavamo njima na način da bi oni mogli ostvariti što veću stopu potpore, što veće iznose i naravno, pozdravljamo i novu potporu za aktivnosti od strateškog značaja za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo, povećanjem bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 50%. Još ću se jednom vratiti na ono to sam spomenula i u svojoj replici, dakle prema informacijama koje imamo, najveći broj potpora koje se ostvaruju za ulaganje se ostvaruju na onim najrazvijenijim područjima područjima Hrvatske, dakle u županijama koje jesu najrazvijenije, stoga smatram zaista da trebamo razmišljati na koji način još jače potaknuti regionalnu politiku odnosno usmjeravanje svih ovih investicija u područja koja su manje razvijena. ne mislim da je to zadatak isključivo i samog gospodarstva, sigurno da je to zadatak i lokalnih jedinica koje raspolažu svojim proračunima i koje najbolje znaju koji su njihovi nedostaci, a te nedostatke mogu rješavati na brojnim natječajima, odnosno preko fondova EU i svega onoga što njima nedostajem, od prostora, inkubatora, od poslovnih centara, dakle prilagoditi se, a između ostalog, evo, moram reći da i gradovi i županije imaju alate kojima mogu poticati ulaganja kroz nekakve potpore poduzetnicima i tu ću iskoristiti priliku zaista spomenuti grad Vukovar koji se posljednjih 10 godina svrstava u sam vrh po izdvajanju za poduzetništvo, što se pokazalo vrlo dobrim i pametnim potezom s obzirom da smo drastično ne smanjili broj nezaposlenih jer broj nezaposlenih pada u cijeloj Hrvatskoj, povećali smo broj zaposlenih ljudi na području Vukovara, ali ono što je još bitnije, broj zaposlenih na području Vukovara koji imaju prebivalište na području grada Vukovara, dakle potakli smo zapošljavanje Vukovaraca u Vukovaru. To su alati koje imaju jedinice lokalne samouprave koje ih trebaju apsolutno početi koristiti. I još ću samo, evo iskoristiti ovu priliku, iako nije direktno vezana za ovaj zakon, reći da smo čak imali vrlo često situacije kada gospodarstvenici više nisu mogli povlačiti te potpore s obzirom da su se one ubrajale u potpore male vrijednosti, pa čak i potpore koje su se ticale oslobođenja određenih vrsta plaćanja, oslobođenje od plaćanja poreza poreza na dobit, itd., to je sve svrstavano u kategoriju potpore male vrijednosti koja ima ograničen maksimalni iznos, stoga onog trenutka kada dosegnete taj iznos, vi jednostavno više ne možete koristiti te olakšice i oslobođenja, stoga evo, mislim da bi to trebao biti jedan, jedna od tema kojom ćete se u budućnosti pozabaviti na koji način zapravo maksimalizirati koristi koje određena područja, manje razvijena područja nude poduzetnicima jer, ukoliko je to na taj način ograničeno, to onda nije dovoljno atraktivno. Evo, još jednom pozdravljam izmjene ovog zakona i u ime Domovinskog pokreta mi ćemo svakako ovaj Zakon podržati. Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. G. Petar Šimić Klub zastupnika HDZ-a,

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Šušnjar, poštovani kolega Batinić, poštovane kolegice saborske zastupnice, poštovane kolege saborski zastupnici, danas na dnevnom redu imamo iznimno važan zakon za sve obrtnike i poduzetnike u RH. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja koji je danas u hitnom postupku, prvo i drugo čitanje, ali prije svega želim čestitat ministru Šušnjaru i njegovim suradnicima na brzini izrade zakonske prilagodbe i usklađivanja zakonodavstva RH sa sa zakonodavstvom EU i usklađenosti s pravnom stečevinom EU. Od listopada 2012. godine do rujna 2024. godine zaprimljeno je, a to je imao priliku i rekao je i ministar 2 tisuće i 50 prijava projekata na Zakon o poticanju ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika. 422 prijave odnose se na projekte velikih poduzetnika, a tisuću 628 prijava od strane malih i srednjih poduzetnika. Od zahtjeva je odustalo 308 poduzetnika iz različitih razloga, a 84 prijave su odbijene. Među ovim različitim razlozima neki su išli aplicirat i na fondove EU za svoj projekat i vjerojatno su tamo ostvarili potporu. Planirana visina ulaganja tisuću 658 prijavljenih projekata iznosi oko 10,2 milijarde eura. Uz planirano otvaranje od 44 tisuće i 30 novih radnih mjesta od toga 6 milijardi eura i 19 tisuća 583 nova radna mjesta kod velikih poduzetnika, dok su 4,2 milijarde eura i otvaranje 24 tisuće 447 novih radnih mjesta odnosi na projekte malih i srednjih poduzetnika. Broj prijava na Zakon o poticanju ulaganja znatno raste od 2016. godine dolaskom Vlade HDZ-a, a 2022. godine zabilježen je najveći broj prijava na zakon preko 250 prijava. U vrijeme SDP-ove vlade, vlade Zorana Milanovića učinjena je ogromna šteta Slavoniji koja je stavljena u NUTS regiju s Gradom Zagrebom i sa istim intenzitetom potpora koje su imali u tom trenutku Vinkovci, Vukovar, Zagreb i tim potezom unazadio je razvoj ratom devastirane Slavonije. Intenzitet potpore u njegovo vrijeme bio je za velika poduzeća preko 250 uposlenih 25%, srednja poduzeća od 50 do 250 uposlenih 35% i mala poduzeća do 50 uposlenih 45%. HDZ-ova Vlada ispravila je nepravdu SDP-ove vlade. Formirane su 4 nove NUTS regije. Od 1.1.2022. povećani su intenziteti potpora što je iznimno važno za sve poduzetnike i obrtnike jer sa ovim intenzitetom koji su bi… dotada bili na snazi bio je jako mal interes za prijavljivanje na te projekte s tim da su sada znači povećani intenziteti potpora za poduz… velike poduzetnike na 50%, srednji poduzetnici na 60% i mali na 70%. Intenziteti potpore u Zakonu o poticanju ulaganja identični su sa EU potporama. Dakle, isti intenzitet potpora je i prijavom na Zakon o poticanju ulaganju, ulaganja i na prijavom na EU fondove. Zakon o poticanju ulaganja namijenjen je tvrtkama odlikašima. Obrazložit ću zašto odlikašima. Dakle, odlikaše u hrvatskom gospodarstvu smatramo sve one koji stvarno ostvaruju dobit i tu svoju dobit reinvestiraju. Razlika apliciranja na EU pozive i prolaskom na istima srednje poduzeće ima, koje ima intenzitet potpore od 60% danas na projekt vrijedan milijun eura na svoj račun kroz provođenje projekta kojeg je prijavio i aplicirao na fondove EU dobija EU potporu od 600 tisuća eura. Zakonom o poticanju ulaganja gdje sam rekao da su odlikaši koji ostvaruju dobit morate ostvariti dobit od 2 miliona eura, imati projekt gradnje hala ili kupovinu strojeva i tada ne plaćate 18% poreza, dakle tih 600 tisuća eura u državni proračun nego koristite potporu po Zakonu o poticanju ulaganja i s tim sredstvima koja ostaju umjesto da ih uplaćujete kao dobit u državni proračun imate mogućnost gradnje novih hala i kupovine strojeva. svake godine gradnje i kupovinom novih tehnologija povećava se dobit i otvaraju se nova radna mjesta, reinvestira se dobit u interesu države i gospodarstvenika. U Zakonu o poticanju ulaganja nema banaka i trgovačkih društava, trgovačkih lanaca i banaka nema. Ovo naglašavam kao izuzetno važnu činjenicu i svima koji održavaju projekat investiranja u gospodarstvo se zahvaljujem što su prepoznali ipak industrije kao ciljana mjesta za poticaje. Znatno je lakše i fleksibilnije prijaviti se na Zakon o poticanju ulaganja nego participirati na EU natječaje. Kod EU natječaja nikada ne možete biti sigurni da ćete proći na natječaju i ostvariti EU potporu. Prijavom na Zakon o poticanju ulaganja sami sebi projicirate srednjoročni razvoj i što planirate graditi i koji vam strojevi trebaju. Možete ostvariti sve jer prijava traje tri godine. Po isteku tri godine tvrtka može u novi investicijski ciklus na tri godine, naravno osnovni uvjet je da ostvaruje dobit. I ne samo da imamo u tom slučaju za takvu vrstu poduzetnika koji ostvaruju dobit samo tu vrstu poticaja, nego i poreznu povlasticu, nego i potpore za otvaranje novih radnih mjesta. Ako je ulaganje preko 5 milijuna eura u 3 godine investiranja i otvorenih 50 novih radnih mjesta dobiva se pravo na kapitalnu potporu u visini 1 milijun eura. Poticajne mjere u Zakonu o poticanju ulaganja kontinuirano se unapređuju i ove sada izmjene usklađene sa EU Komisijom propisuju umanjene stope poreza na dobit. Dakle, do sada priznavala cjelokupna dobit određene tvrtke. Po ovoj sada izmjeni priznaje se u Zakonu o poticanju ulaganja samo dobit vezana za projekat koji ste prijavili. Dakle, smanjuje se kriterij za korištenjem bespovratnih potpora za zapošljavanje po stopama nezaposlenosti u županijama, ali i na kapitalne potpore. 2023. godine neto dobit svih poduzetnika u Hrvatskoj iznosila je 6,9 milijardi eura. Udio velikih i srednjih poduzeća je 69,4%. Poslovalo je 150 000 tisuća 846 poduzetnika od čega najviše mikro njih 134 tisuće 587, malih 14 tisuća 100, srednjih 1753 i velikih 404. U sinergiji sa Vladom Republike Hrvatske, povlačenjem sredstava EU do kraja ovog desetljeća povući ćemo 25 milijardi eura iz instrumenta EU sljedeće generacije i redovitog višegodišnjeg financijskog okvira. Na svim projektima koji se financiraju sredstvima EU rade hrvatske tvrtke. Zato je Zakon o poticanju ulaganja iznimno važan za razvoj gospodarstva Republike Hrvatske. Sinergijom Vlade Republike Hrvatske, resornih ministarstava i gospodarstvenika dodatno se pojačaju pokazatelji gdje je Republici Hrvatskoj podignut kreditni rejting od strane svjetskih agencija u A- što je iznimno važno za građane Republike Hrvatske i gospodarstvo. BDP per capita dosegnut će 78% prosjeka EU u 2024. godini. Rast BDP-a očekivani od 3,6%. Rekordnih milijon 750000 zaposlenika, osiguranika i najniža nezaposlenost u 40 godina. Prosječna sveukupna mirovina rasla je za 75% sa 355 eura na 620 eura. Povećana je prosječna neto plaća za 76% sa 749 eura na 1315 eura. Za naglasiti je da je proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu od 37 milijardi eura ima snažnu socijalno-razvojnu dimenziju koja će omogućiti nastavak gospodarskog rasta. Uzevši u obzir mikroekonomska očekivanja, učinke porezne reforme, naglašavam porezne reforme koja stupa na snagu 1. siječnja 2025. kao i paket mjera koje je Vlada donijela za pomoć kućanstvima i gospodarstvu u vrijeme inflatornih pritisaka ukupni prihodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 33 milijarde eura i bilježe rast od 8,6% dok su za 2026. godinu projicirani u iznosu od 34,8 milijardi eura, a za 2027. u iznosu od 35,1 milijardu eura. Porezni prihodi u 2025. godini rastu za 7,2% i projicirani su u iznosu od 18 i pol milijardi eura. U narednim godinama očekuje se njihov daljnji rast, pa su tako u 2026. projicirani u iznosu od 19,5 milijardi eura, odnosno uz međugodišnji rast od 5,3% dok se u 2027. godini očekuju u iznosu od 20,4 milijarde eura i bilježe rast od 4,8%. Ono što je posebno za naglasiti očekivanja u idućem razdoblju prihod od poreza na dobit za 2025. godinu planiran je u iznosu od 2,8 milijardi eura dok je u 2026. i 2027. godini projiciran u iznosu od 2,9 odnosno 3 milijarde eura. svjesne činjenice da obrtnici, mali, srednji poduzetnici, a naravno i veliki gospodarski subjekti čine ključ uspjeha svake države, a proračun je ogledalo uspjeha države ovo što sam sada iščitao naravno ovim svim rezultatima doprinio je i Zakon o poticanju ulaganja. Zato naravno predlažem u ime kluba HDZ-a da prihvatimo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Nema više prijavljenih time zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

hvala. Iz istih razloga opomena. I sada

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 85. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Molim glasujmo. 125 zastupnica i zastupnica je glasovalo, 80 za, 44 suzdržana i 1 protiv. Donesen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 85. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 85. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 85. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Molim glasujmo.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 85. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Molim glasujmo.